još ćemo danas raspraviti - Prijedlog zakona o dopuni Zakona o brdsko-planinskim područjima, prvo čitanje, P.Z. br. 197 Predlagatelj: Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Prijedlog akta primili ste u pretince. Vlada Republike Hrvatske dostavila je mišljenje. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije, Odbor za lokalnu i područnu regionalnu samoupravu. Izvješća ste primili na sjednici. Prijedlog zakona obrazložit će u ime predlagatelja predsjednik Odbora za lokalnu i područnu regionalnu samoupravu kolega Zoran Vinković.

Dobro, evo ja ću kratko u ime predlagača obzirom evo moram reći ispred Odbora za lokalnu samoupravu da smo nakon što je stigao zahtjev Grada Novog Vinodolskog jednoglasno donijeli odluku da ovaj Prijedlog zakona o dopuni Zakona o brdsko-planinskim područjima ide u proceduru i to smo jednoglasno podržali na Odboru za lokalnu samoupravu. Nakon Nakon donošenja i davanja mišljenja Vlade u raspravi članova odbora je posebno istaknuto, odnosno to sam kao predsjednik odbora posebno istaknuo da sam protiv mišljenja Vlade Republike Hrvatske kojim se ne prihvaća navedeni prijedlog zakona, obzirom da Grad Novi Vinodolski po postojećem Zakonu o brdsko-planinskim područjima ispunjava sve potrebne pravne i druge kriterije da bude uvršten u brdsko-planinska područja, a u daljnjoj raspravi su iznesena i oprečna stajališta drugih članova odbora o ispunjenim kriterijima i potrebi uvrštavanja Novog Vinodolskog u brdsko-planinska područja. Nakon provedene rasprave za predloženi Prijedlog zakona o dopuni zakona o brdsko-planinskim područjima glasovalo je tri člana odbora, dok je protiv glasovalo pet članova odbora. Stoga je Odbor za lokalnu i područnu samoupravu na osnovu ovog glasanja predložio sljedeći zaključak, da se ne prihvaća Prijedlog zakona o dopuni Zakona o brdsko-planinskim područjima, a sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja će se uputiti predlagatelju vjerojatno samima sebi, radi izrade konačnog prijedloga zakona. Dakle ovdje ću stat kao predsjednik Odbora za lokalnu samoupravu, a nešto ću reći, neću 30 minuta govoriti ali nešto ću reći u ime kluba HDSSB-a i opširnije vezano za sam zahtjev Vinodolskog i nešto o samom Zakonu o brdsko-planinskim područjima. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Hvala. Žele li predstavnici odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Najprije ćemo čuti raspravu klubova. U ime kluba IDS-a i nezavisnog zastupnika Kajina, Damir Kajin. Nema ga, gubi pravo na raspravu. U ime kluba HDSSB-a Zoran Vinković. Zahvaljujem još jednom. Također moram istaknuti u ime kluba HDSSB-a da bi bili puno zadovoljniji da je ovdje i predstavnik Vlade Republike Hrvatske. Čuo sam da su svi članovi Ministarstva gospodarstva u Americi, vjerojatno nije čitava Vlada, bar su mogli poslati nekoga pravnika. Ali želim upozoriti prije svega na postojeći Zakon o brdsko-planinskim područjima i podsjetiti na opravdani zahtjev Grada Novog Vinodolskog obzirom da da prije svega Novi Vinodolski obzirom na broj stanovnika i kriterije koje važe u postojećem Zakonu o brdsko-planinskim područjima, koji ne spominje nikakve druge kriterije, dakle ni broj zaposlenih, ni broj nezaposlenih, ni proračun lokalne samouprave, ni razvijenost, dakle nijedan drugi kriterij osim broja stanovnika po km2 je po postojećem je po postojećem zakonu obvezujući da bi se određena jedinica lokalne samouprave uvrstila u brdsko-planinska područja. Vlada je donijela i mišljenje Vlade koje je potpuno i to 20.12.2012. godine donijela je mišljenje i s određenim navođenjem razloga davanje ovog negativnog mišljenja za koje tvrdim da su ti razlozi davanja negativnog mišljenja u cijelosti neosnovani pa ću evo spomenuti samo neke. Dakle u točki 1 odbijanja inicijative Vlada ističe da je grad Novi Vinodolski razvijena jedinica lokalne samouprave koja je po odluci Vlade RH stoji u Narodnim novinama 89/10. razvrstana u 4. skupinu jedinica lokalne samouprave čija je vrijednost od 100% i 125% prosjeka Dakle radi se o nadprosječno razvijenoj jedinici lokalne samouprave koja se nalazi po toj odluci u 50 najrazvijenijih jedinica lokalne samouprave. Ovaj razlog odbijanja je neosnovan jer u važećem zakonu o brdsko-planinskim područjima nigdje nije propisan ovaj uvjet, dakle imamo situaciju da Vlada Republike Hrvatske ne poštiva hrvatski zakon. To je činjenica koja se dešava čak i u ovoj visoko razvijenoj demokraciji. I to je razlog po kojem se ne može steći status brdsko-planinskog područja. Člankom 2. zakona su propisani razlozi gdje jedinica lokalne samouprave može biti i može ostvariti status brdsko-planinskog područja i na evo ovaj grad Novi Vinodolski se odnosi isključivo i jedino odredba članka 3., stavak 3., alineja 3. zakona jer se radi o jedinici lokalne samouprave koja je smještena uz morsku obalu i jedini kriterij je da ne može imati više od 20 stanovnika po kvadratnom kilometru. Po najnovijem popisu stanovništva to je negdje u točki 2. odbijanja, odnosno mišljenja Vlade opisuje se članak 2. zakona čije je upisivanje potpuno neutemeljeno jer je u stavku 3, alineja 3. zakona a koji se jedini ovdje može primijeniti jasno propisan uvjet za jedinice lokalne samouprave koje su smještene uz morsku obalu. I začuđujuće je da Vlada Republike Hrvatske sebi uzima za pravo upisivati nešto iz odredbe zakona što je potpuno neutemeljeno na zakonu i što nikako ne spada u nadležnost Vlade. Ako bi se radilo o autentičnom tumačenju odredbi iz članka 2. ovog zakona tada to isto, dakle to mišljenje autentično tumačenje može dati donositelj zakona odnosno Sabor Republike Hrvatske putem Odbora za zakonodavstvo koji je također raspravljao o ovoj problematici gdje su se čak i pojedini članovi vladajuće koalicije usprotivili o načinu donošenja donošenja mišljenja odbora, jer taj odbor je prije svega trebao štititi postojeći zakon, a ne štititi mišljenje Vlade. Dakle, začuđujući je i opis odbijanja u kojem Vlada Republike Hrvatske uzima sebi za pravo da opisuje definicije i standarde kod popisa stanovništva i da navodi da je, dakle to stoji u mišljenju Vlade, navodi da je 19,63 stanovnika po kvadratnom, 63 ili 53, da netko ne bi mislio da ćemo podijeliti čovjeka na 63 ili 53 dijela ali je to statistički tek neznatno ispod 20 stanovnika po kvadratnom kilometru. Ja se pitam što bi bilo da je na primjer u Novom Vinodolskom, ja se slažem da je Novi Vinodolski u svakom slučaju po proračunu mnogo bogatija jedinica lokalne samouprave od mnogih jedinica lokalne samouprave u kontinentalnom dijelu Hrvatske. Ali što bi bilo i kakvo bi mišljenje Vlada Republike Hrvatske dala da je neka druga politička opcija na vlasti u Novom Vinodolskom. Tada budite uvjereni da bi mišljenje Vlade Republike Hrvatske bilo identično rješenjima iz zakona, identično. To se desilo i na niz, dakle drugih primjera. Ja moram reći ono što evo tvrdim već neko vrijeme, dakle i to smo inicirali i putem odbora i to je jedan od zaključaka odbora, ali isto tako i klub HDSSB-a predlaže cjelovitu, dakle izmjenu i Zakona o posebnoj državnoj skrbi i Zakona o brdsko-planinskim područjima jer u ovom trenutku i s tim ću završiti, jer u ovom trenutku 90% Hrvatske su jedinice od posebne državne skrbi, su jedinice koje bi zahvaljujući ovim olakšavajućim okolnostima i praktično više sredstava iz one porezne podjele 90% jedinica je i brdsko-planinsko područje bez obzira jel' bila nadmorska visina 53 ili 111 metara kao što je Đakovo, kao što su mnoge jedinice Slavonije i Baranje, Sisak ili ne znam šta. I da očigledno stanje u Hrvatskoj je izuzetno teško i da su mnoge jedinice lokalne samouprave budite uvjereni da ne bi nitko tražio i dodatna sredstva da je stanje i u Dalmaciji, evo grad Sinj bi mogao zatvoriti svoja vrata i ne održat alku ili bi je održali radi ponosa i slave, ali ne bi imali mogućnost i sredstva da nisu upravo brdsko-planinsko područje jer bi imali daleko manji proračun i bez obzira na mnogobrojne stečaje koji se ne dešavaju ni u Sinju, dešavaju se u Đakovu, dešavaju se diljem Hrvatske. Da bi daleko lakše prolazili sve te jedinice lokalne samouprave ne bi morali ponovno obijati vrata ministarstava, vući ministra za rukav i budite uvjereni ako niste u političkoj opciji koja je sukladna vlasti, vlasti, ministru itd. budite uvjereni da postoje časne iznimke ili potpisani ugovori od prije pa ne može prekršiti ugovor. Ali sasvim sigurno da ne bi dobili niti lipu, niti kunu za projekte za koje imate izdane i građevinske dozvole pa bi se opet eventualno gradili silazak sa ceste kod Dugobaba ili ne znam kod kojih naselja i kojih sela. I vjerojatno je to i tamo bilo izuzetno neophodno, izuzetno potrebno. klub HDSSB-a apelira na donošenje Zakona o fiskalnoj decentralizaciji, potpunoj analizi stanja u Hrvatskoj, u lokalnoj, u regionalnoj samoupravi, donošenje zakona koji će tu lokalnu i regionalnu samoupravu staviti u ravnopravan položaj. To neće napraviti nikakvi fondovi regionalnog razvoja, nikakvi ministri, to mogu zakoni o decentralizaciji prije svega fiskalnoj decentralizaciji. I onda ćemo imati pokretanje i hrvatskog gospodarstva, imati povećanje zaposlenih a nećemo imati siromašna sela, gradove i županije koje će uskoro biti osuđeni na dizanje dizanje kredita u bankama, šišanje trave i skupljanje lišća. Jer mnoge već sad nemaju ni za to. Zahvaljujem. Hvala lijepo. Kolega Vinkoviću vi ste se upitali kakvo bi bilo mišljenje Vlade da je kojim slučajem ovaj zakon tj. odredbe ovog zakona i tog grada koji traži svoj status da je u tom gradu na vlasti netko drugi pa mislim da moramo govoriti otvoreno ovdje, to je činjenica. SDP ima želju doći na vlast u gradu Novom Vinodolskom. Za to je svoju kandidaturu najavio i jedan saborski zastupnik. Meni je žao što ga nema jer se priča o gradu koji je njemu važan. Meni je s njegove strane nerazumljivo da i on koji želi biti gradonačelnik jednog takvog grada osporava tom gradu mogućnost da dobije veća sredstva. Znači želim biti gradonačelnik ali isto tako kao član vladajuće koalicije ne želim da taj moj grad ima više sredstava. To je jednostavno nerazumljivo. Postavlja se pitanje kakvu želju mi šaljemo prema našim biračima, građanima. građanima. Želim vam sutra dobro, obećat ću vam sve, ali kad mi država treba dati ono što me pripada po zakonu e onda sam ja protiv toga. Ne želim da naš proračun bude 54 milijuna kuna nego eto, ne 54 je sada, znači ne želim da bude 60 milijuna kuna nego neka bude 54 i onda ćemo mi to sve zajedno onda riješiti. Sasvim nelogično, i naravno da ljudi koji su tamo koji nažalost nemaju priliku ovo čuti možda će imati u kampanji da znaju da to čine upravo takvi kandidati. I da im neće dati glas upravo zato jer ne razumiju važnost vlastite funkcije. Radije će sagnuti glavu nekakvih politika nego se izboriti za bolje svojih građana. A to ne smije biti zadatak politike.

Gledajte SDP da je populistička stranka bi prihvatio ovaj zakon, pogotovo u predizborno vrijeme, ali mi to nismo. Hvala lijepa. Pa kod nas je već ušlo u praksu da se i replike i odgovori na repliku daju malo šire nego što je tema. Uveli smo takvu praksu. Odgovor na repliku, Zoran Vinković. dobro ja uvažena predsjednice nisam ni siguran da je ovo bila povreda Poslovnika, ali nema veze. Ne, ja sigurno neću najaviti povredu Poslovnika jer ne želim biti vijest u 12,00 sati kod kolege Stazića kad bude unezvjereno vodio sjednicu Hrvatskog sabora. Kolega Borić, želje su jedno, mogućnosti su drugo. Ja ovdje ne govorim niti o populizmu, niti o lokalnim izborima, ne govorim o kandidatima niti me zanima zbog čega kolega iz SDP-a nije ovdje, a ne zanima me jel' SDP populistička stranka, znam da je neoliberalna stranka da više nije socijaldemokratska iako se tako zove. Preporučam da si promjene naziv NDP. Ali s druge strane, ja želim ovdje reći da postoji Zakon o brdsko-planinskim područjima koji je definiran, koji ima svoje kriterije. Da je jedan od kriterija za jedinice lokalne samouprave koje su na jadranskoj obali, dakle koji se nalaze uz naše prelijepo Jadransko more da je taj kriterij ne razvijenost, ne novci u proračunu, ne broj zaposlenih, ne dohodak koji se tamo ostvaruje nego je to broj stanovnika i kriterij Novi Vinodolski ispunjava 19,63. Da uđete u brdsko-planinsko područje uz obalu to je 20 stanovnika po km kvadratnom. Da li Vlada treba davati mišljenje na zakon? Pa ja smatram da ne. Smatram da ne, nego Vlada je ta koja treba poštivati zakon. Isto tako i Hrvatski sabor. A tko će glasati kako u petak ne znam. Ja znam da želim štititi zakon i zakon je tu jasan. Hvala lijepo potpredsjednice. Pa evo želim, gospodin Vinković je više-manje u ime predlagatelja ali i u ime kluba rekao sve, međutim želim reći da je ovdje u potpunosti ispoštovana procedura. Još u 9. mjesecu gradonačelnik grada Novog Vinodolskog nakon što su objavljeni statistički rezultati popisa stanovništva pokrenuo je inicijativu i prošao je sve potrebne korake da bi mi danas u ovom Domu o tome mogli i raspravljati. Žao mi je što je prošlo pa gotovo 7, 8 mjeseci otada a u međuvremenu smo mijenjali brojne zakone, pogotovo koji se tiču ustrojstva jedinica lokalne samouprave i samih područja koje pokrivaju. Mogli smo zasigurno riješiti i ovaj zakon. Međutim, opet se vraćam na ono što sam rekao, dolazimo do toga da Vlada jednostavno ne želi poštivati zakone koji su nekada doneseni, ne želi poštivati članke tih zakona niti kriterije jer smatra da je politički uputnije ili bolje to ili ostaviti za neko vrijeme ili ako se već mora očitovati o istom, onda izmisliti nekoliko smiješnih objašnjenja kako bi se obezvrijedili ti isti kriteriji koji u zakonu pišu. Grad Novi vinodolski je jedinica lokalne samouprave smještena sa svojim teritorijem uz morsku obalu koja sa više, koja se na više od 50% površine nalazi u brdsko-planinskom području. Grad Novi vinodolski ima 5 282 stanovnika i površinu 261,33 km². Oni su lijepo ovom svom, ovom zakonu ili svom zahtjevu priložili sve potrebne dokumente. papire iz Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar koji potvrđuje ovu površinu, imamo statistiku popisa stanovništva koji kaže da Grad Novi vinodolski je 2001. imao 5282 stanovnika, a da po novom popisu ima 5131 stanovnika. Kada se jedno podijeli sa drugim gustoća naseljenosti iznosi 19,63 stanovnika po metru, po km². Znači dokazano je da poštuju osnovni kriterij da biste mogli biti jedinica lokalne samouprave obuhvaćena Zakonom o brdsko planinskim područjima. Tko je sve u tom zakonu, evo samo ću navesti gradove Buzet, Čabar, Delnice, Imotski, Lepoglava, Ogulin, Orahovica, Senj, napominjem Senj, a onda od silnih općina njih dvadesetak Matulji, vrlo važno. Zašto je to važno? Pa zato jel smo u 12. mjesecu dobili mišljenje Vlade Republike Hrvatske koje kaže najprije osporava uopće sam Zakon o brdsko-planinskom području i kaže ne možemo to staviti u taj zakon jer smo u međuvremenu donijeli novi Zakon o regionalnom razvoju koji ne pozna takve kriterije, već se po novome primjenjuje samo indeks razvijenosti. I onda Vlada objašnjava indeks razvijenosti i kaže Grad Novi vinodolski razvrstan je u 4. skupinu čija je vrijednost indeksa razvijenosti između 100 i 125%. Oni sa svojih 119,6% spadaju među 50 najrazvijenijih jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj. Nema veze sa inicijativom, nema veze sa kriterijima koje poznaje drugi zakon, Zakon o brdsko-planinskom području. Shvaćajući da to nije dovoljno, da je to čak i smiješno da jedan zakon osporavamo kriterijima ili nekakvim odredbama drugog zakona, onda Vlada navodi zbog čega oni ne mogu potpasti pod brdsko-planinska područja i onda oni kažu da nisu geomorfološki dobro posloženi, i onda oni kažu da se taj zakon ne odnosi na samouprave obuhvaćene drugim zakonima kojima se regulira problematika područja u kojima država dodatno brine, to su otoci područja posebne državne skrbi, to stoji. Onda kažu da se taj zakon odnosi na lokalne samouprave koje se svojim teritorijem protežu uz morsku obalu, uz iznimku izrazito rijetko naseljenih jedinica lokalne samouprave, iskazanu gustoću naseljenosti manjom od 20 stanovnika po km². I sad I sad dolazimo do Senja, Senj je malo južnije od Novog vinodolskog, isto je uz more, jedan dio njegovog ajmo reći geomorfološkog sastava je u brdima ili blizu samog Velebita, ili na Velebitu i onda taj Grad Senj može biti u brdsko-planinskom zakonu, ali Grad Novi vinodolski ne može. E onda ne mogu biti ni oni koji imaju izrazito nadprosječne proračunske prihode i primitke po glavi stanovnika u odnosu na prosjek jedinica lokalne samouprave koje udovoljavaju osnovnim geomorfološkim varijablama za ulazak u brdsko-planinska područja. I sad dolazimo do Matulja, 10 000 stanovnika u Matuljima godišnje u svoj proračun doprinosi negdje oko 80 milijuna kuna. Ako mogu Matulji, ako može Senj zašto ne može Novi vinodolski? Jednostavno pitanje koje leti ili koje lebdi u zraku, a dobivamo kriva mišljenja, kriva mišljenja koja nemaju veze sa Zakonom o brdsko-planinskim područjima. Onda obrazlažu sljedeće, kaže isključivanje obalnih jedinica lokalne samouprave među koje spada i Grad Novi vinodolski obrazloženo je činjenicom da već sami priobalni položaj u suvremenim uvjetima predstavlja vrlo značajan razvojni potencijal koji tim jedinicama omogućava lakše savladavanje prirodnih osobitosti koje predstavljaju otežane uvijete za život i rad stanovnika u odnosu na kontinentalne jedinice. Opet Senj, sve je isto. Pa onda opet još jedno obrazloženje, sva ova nisu bila dovoljna da na neki način ospore taj važan kriterij, a to je samo broj stanovnika i površina. Pa navodi dalje Vlada u svom obrazloženju, obrazloženje zahtjeva od strane predlagatelja za uvrštenje Grada Novog vinodolskog u brdsko-planinska područja temeljem podatka o padu broja stanovnika utvrđenog popisom stanovništva provedenog u 2011. godini Vlada Republike Hrvatske ne drži opravdanim. Razlog tome je što je gustoća naseljenosti Grada Novog vinodolskog pala tek neznatno ispod 20, 19,53 stanovnika po km² dok svi ostali pokazatelji jasno ukazuju da se radi o jedinici lokalne samouprave koja je u hrvatskim okvirima nadprosječno razvijena. Osim toga, nije na odmet spomenuti da je statistička definicija ukupnog stanovništva korištena u popisu stanovništva provedenog u 2011. godini djelom izmijenjena u skladu s međunarodnim standardima, te smanjenjem broja stanovnika može djelom biti i posljedica promjene definicije. Eto, to je sve bilo potrebno, znači doveli smo u pitanje i popis stanovništva, da li je to uopće ono što je, da li vjerovati činjenica da taj grad ima po novom popisu 5131 stanovnika ili je to netko napisao čisto reda radi, pa je tu koristio i krivu metodologiju ili se kriva koristila 2001.godine da bi objasnili zašto jedna lokalna samouprava nema pravo dobiti status. Mislim da jednostavno nije bilo potrebno i da se nije daleko od ni moje mišljenje od onog kojeg je rekao gospodin Vinković da je u biti jedino politika ta koja je kriva zbog toga što grad Novi Vinodolski ne ne može dobiti taj status. U tom gradu je na vlasti HDZ, HDZ-ov gradonačelnik a taj grad želi pod svoje staviti druga politička opcija SDP i oni imaju svoje kandidate i onda je moguće jedino objašnjenje da je ovaj zakon došao možda u krivo vrijeme kao i neki koje smo raspravili u proteklih nekoliko mjeseci kada se omogućavalo da se mijenjaju Zakon o područjima županija, općina, gradova radi toga da građani jednog naselja ne plaćaju skupljiji vrtić u drugom naselju ako se sjećate jer se tako složila vladajuća koalicija a ovdje gdje su kriteriji jasniji, čistiji, ne dvosmisleniji isti se osporavaju ne bi li se dokazalo da nešto što zaista stoji ustvari je krivo, da je krivi popis, da je krivo područje, da je kriv geomorfološki status ili nešto sasvim drugo. Ako na taj način nastavimo tumačiti sve zakone koji se tiču lokalne samouprave nije ni čudo što je ta lokalna samouprava došla u status od ove Vlade kakav ima, osiromašiti do kraja, ne pomagati, ne davati, pa nek preživi tko može. Hvala Zahvaljujem. Pa uvaženi kolega Novi vinodolski je jedno lijepo, razvijeno mjesto koje prema indeksu razvijenosti spada među 50 najrazvijenijih jedinica lokalne samouprave u RH. Novi Vinodolski je grad vrijednih ljudi ali nalaz revizije isto tako pokazuje da je Novi Vinodolski grad ne toliko vrijedne gradske vlasti koja sada ovakvim zakonskim prijedlozima, ovakvim inicijativama pokušava krpati rupe u proračunu. Brdsko planinski status je status za nerazvijene općine i gradove a kao što sam na početku ove replike već utvrdio Novi Vinodolski to nije nikako. Novi Vinodolski se ne može uspoređivati sa primjerice Čabrom, sa Lokvama, ne može se uspoređivati niti sa Senjom, jer recimo od Senja koji je po veličini tu negdje sa Novim Vinodolskim ima višestruko više noćenja i prihoda od turista. Da kolega, statistike. Provjerite pa ćete vidjeti. Ne može se uspoređivati. Isto tako status brdsko-planinskog područja je za druge stvari, za one kojima treba pomoći. Zadatak je Novog Vinodolskog da preraspodjeli svoj prihod i pomogne onima koji se ne mogu financirati na svom području. Da smo mi populisti kao što ste prije utvrdili da jesmo odnosno da se ponašamo na taj način upravo bi prije način upravo bi prije izbora javnim novcem pokušali kupiti izbore, ali ne. Mi ne činimo na taj način. Mi ne postupamo na taj način jer smatramo da se prilikom odlučivanja o brdsko-planinskom statusu mora voditi računa o drugim kriterijima. Hvala vam lijepa. Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Uvaženi kolega Grbin vi ste pravnik i od vas se najmanje očekivati da odredbe nekog zakona tumačite tako na taj jedan široki način pa da čak onda i noćenja na kraju ispadnu razlog zašto netko treba ili ne treba biti u nekom zakonu. Ja nisam ništa izmišljao. Ja sam samo dokazao da mišljenje Vlade ne stoji jer primjeri pokazuju drugačije i naveo sam ono što je. Grad Senj nije ništa drugačiji od grada Novog Vinodolskog, ni on ni ne znam nemaju neke velike proračune ali imaju dovoljno velike da da bi onda po tim kriterijima razvijenosti ispadali iz tog brdsko-planinskog područja kao što sam naveo i općinu Matulje koje također ima svoj dio na moru. A vi ste se tada uhvatili objašnjavajući zašto ne treba nekakvog nalaza revizije. Nalaz revizije za grad Rijeku rekao da se tamo troše milijuni, stotine milijuna ne namjenski ali se nikome ništa ne događa. Pa ne znam zašto bi to onda bilo važno za grad Novi Vinodolski. Tamo vrijede jedna pravila ili za grad Rijeku gdje vrijede neka druga pravila što samo zato zbog toga što je SDP na vlasti pa se njih ne smije pitati ništa. Mislim da to ne smije biti naš zadatak ovdje u ovom Saboru. Ili ćemo donositi pravedne zakone a rekao sam već da imamo podosta zakona koji stavljaju u diskriminaciju. Pa i nedavno smo imali Zakon o sportu. Netko je svjetski prvak, ne smije biti nagrađen. Drugi je, on smije jer se bavi krivim sportom. A da ne govorim još masu zakona koje smo doveli radi pojedinaca, radi pojedinih skupina itd. Ovdje je očit primjer kršenja hrvatskih zakona jer ako nešto piše i uklapa se u kriterije onda to nekome treba omogućiti pa makar to trajalo deset godina ili sedam dana ako će se Zakon o brdsko-planinskom području ukinuti pa više nitko neće imati takav status ali onda neko Ministarstvo regionalnog razvoja kaže ukidamo zakon jasno i ne dvosmisleno i vrijedi jedino Zakon o regionalnom razvoju. Eto to je jedino što mi onda tražimo. Pa onda neće biti nepravde prema nikom. (SDP)** I Zoran Vinković replika. čak i od pravnika slušamo da je mišljenje Vlade i da su neki drugi kriteriji koji nisu navedeni u ovom zakonu, da je to ono na što se treba obazirati i odluka ovoga Sabora, ne zakon koji je ovaj Sabor donio. Ja sad podsjećam na ovo neznatno. Budite uvjereni da je 19,53 jel vi više vjerujem podacima iz grada Novog Vinodolskog nego što vjerujem i ne zanima me jel gradonačelnik u HDZ-u ili SDP-u, a ne 19,63. 2001.godine su imali 20,16 po kvadratnom kilometru. Dakle neznatno više od tih 20 i nisu mogli ući u Zakon o brdsko-planinskim područjima. sada imaju neznatno manje od tih 20, 19,53 ali opet ne mogu ući. A pred lokalne izbore gledajte kolega ima puno njih koji žele biti nešto iz raznoraznih političkih opcija. Želje su jedno, mogućnosti su drugo, a građani i onako već znaju sada kome će dati povjerenje, tako da se ne morate vi koliko sam čuo i vidio i primijetio da je grad Novi Vinodolski ipak i treba ući u brdsko-planinska područja jer je samo dijelom smješten uz obalu, a ima i neko selo tamo Ledenice. Ja sam se čak iznenadio, prave dobre one filete, slane filete. Ima i poduzetnik koji to radi, izvanredni su, tako da sam dobro upoznat sa situacijom. A ovo mišljenje Vlade je nasilje nad demokracijom i nad hrvatskim zakonima. Slažem se kolega Vinković. O tome što se vi čudite, gospodin Grbin je predsjednik saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, ako mi ovako na toj razini tumačimo odredbe zakona onda smo zaista došli na onu rečenicu gospodina predsjednika uvaženog Sabora gospodina Leke koji je rekao da je jedno ono što piše, a drugo je ono kako se to tumači. I zaista se Vlada potrudila protumačiti to na jedan na jedan do sada ja mislim nezabilježen način. Sjećam se čak sa odbora ovom gospodinu iz regionalnog razvoja je bilo čak i neugodno ovo objasniti jer navodite 4 razloga zašto ne, a nijedan ne drži ono kako se kaže u narodu vodu, ne drži jednostavno, nema razloga jer je onaj jedan kriterij Zakona o brdsko-planinskim područjima toliko jako da ga nitko ne može osporiti, a to je broj stanovnika na kilometar kvadratni i dio područja grada ili općine u brdskom ajmo reći statusu. Imaju sve i geomorfološke karakteristike da budu tamo. I onda Vlada ospori i popis stanovništva koja kaže pa to je bila neka druga metodologija, pa nije to 5 tisuća i 131 nego je to bilo možda i 6 tisuća ali eto takva su pravila pravila pa mi to ne damo. Istina je samo to da je tamo sada krenula politička borba, da se ne biraju sredstva. SDP silno želi taj grad jer su ga izgubili već dva mandata, izgubit će ga i ponovo jer upravo ono što sam rekao ako se boriš za svoj kraj, za svoje ljude na način da im ne daš ono što im zakonom pripada onda si ti krivi kandidat i gotovo. I to će ljudi zasigurno vidjeti i prepoznati. Zato se ja ne sekiram. A ovo će opet doći na dnevni red, to opet može doći na dnevni Ali ako Vlada ne ukine zakon sigurno će. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Vi znate da od 1.7. će važiti novi kriteriji i da Zakon o brdsko-planinskom području i Zakon od posebne državne skrbi neće više biti nego ćemo imati samo Zakon o regionalnom razvoju. Da, da pa govorim vam to da tu izmjenu zakona i jednog i drugog smo donijeli još prije tri godine kada smo usklađivali sa državnim potporama u EU. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Zlatko Komadina, nije prisutan, gubi pravo na raspravu. Također i Boris Blažeković. I pet minutnu raspravu u ime kluba HDSSB-a Zoran Vinković.

ovo nije zakon po hitnom postupku, dakle ovo je zakon koji će ići u drugo čitanje. No ja se čudim i od vas uvažena potpredsjednice ovog Visokog doma da evo tumačite i vi ono što će Vlada donijeti tek 1.7.dakle to znači evo do 1.7., da, da to ste tako rekli, novi zakon čitao sam ja sve. Dakle imamo postojeći Zakon o brdsko-planinskim područjima kolegice koji treba poštivati kao što treba poštivati ovaj Ustav koji doduše nije bez obzira što je pročišćeni tekst ali nije naložen po onom mišljenju Ustavnog suda RH da se vrate određene odredbe itd. da izdavač nije mogao neke stvari napisat, ali dakle ako dođemo u takvu poziciju da na tekst zakona dajemo određena mišljenja i tumačimo zakon po vlastitom nahođenju, a ja bih rekao po političkoj podobnosti, tada se može desiti da netko iz ovih visokih krugova koji vode ovu zemlju, a ne znaju ni sami kamo je vode počnu evo npr. tumačiti ovaj Ustav pa da vama kolegice kaže u članku 55. Ustava gdje stoji da svatko ima pravo na rad i slobodu rada, da svako slobodno bira poziv i zaposlenje i svakom je pod jednakim uvjetima dostupno svako radno mjesto i dužnost i ako krše taj članak zakona da se razumije jer se zapošljava po političkoj podobnosti ali da npr. Vlada tumači da nitko više nema pravo na slobodu rada, da ne kažem o nekim drugim slobodama. E vidite to se može desiti sa Ustavom i tumačenjem Vlade, a kako ga tumači Odbor za zakonodavstvo, Ustav to je vidljivo i kod našeg Poslovnika. A još dan danas imamo postojeći Poslovnik objavljen u NN i imamo ovu želju o redu u sabornici koji se praktično ta želja pretvorila ja ne bih rekao u nered, nego u nesnalaženje ove nove hrvatske Vlade da prije svega prezentira ono malo što su napravili dobro, a napravili su nešto dobro ruku na srce, ali 99,5% su napravili loše. Jedina dobra stvar koju bi mogli napraviti je da odu što prije i da raspišu prijevremene izbore. A ovo mišljenje Vlade obzirom na postojeći zakon je nasilje nad demokracijom, nasilje, teror. Ovo je Belfast u Hrvatskom saboru, ali onaj krvavi Belfast, da ne spominjem Bliski Istok i neke druge stvari. Ova Vlada poštujući postojeći Zakon o brdsko-planinskim područjima otima ona dva mlažnjaka i jednog po jednog udara u one svjetske trgovačke centre. To radi Vlada, Vlada koja ne poštiva zakon koji je donio Hrvatski sabor koji je jedini Zakon o brdsko-planinskim područjima. Da li će Ministarstvo regionalnog razvoja predložiti da li će ovaj Sabor usvojiti zakon, to je druga stvar i da li će ovaj Sabor staviti van snage Zakon o brdsko-planinskim područjima, Zakon o posebnoj državnoj skrbi, to je nešto drugo. Ja tvrdim odgovorno da je danas Hrvatska u takvoj situaciji da treba čitava ići na intenzivnu njegu, ne kod Rajka Ostojića nego na financijsku intenzivnu njegu jer se ne donose zakoni koji decentraliziraju Hrvatsku, koji mogu pokrenuti Hrvatsku nego zakoni koji vode onaj, ako se sjećate mene još dok sam bio u onome što se nekad zvalo socijaldemokracija koje vode u provaliju, a sad vi vodite u provaliju i idete dalje i vičete idemo dalje, idemo dalje, samo ne s ovim vlakovima u Krapinsko-zagorskoj županiji Kad biste vi kolega Vinkoviću tako poštivali Poslovnik kao što pričate o zakonu onda bi to bila druga stvar. … /Upadica se ne razumije./ … Vi ste sada pričali o svemu, samo ne o zakonu, međutim neću vam nikakvu opomenu izreći jer je to nepopravljivo. Kolega Josip Borić, replika. lijepa. Slažem se ja s vama kolega Vinkoviću u ovom vašem završnom izlaganju gdje ste rekli da je ovo napad, tj. kako ste rekli da je ovo teror nad zakonima Republike Hrvatske. Mi smo jučer raspravljali Zakon o financiranju vodnog gospodarstva gdje vi ministru poljoprivrede objašnjavate da nikakvo vijeće ne može biti iznad odluka općinskog i gradskog vijeća. On kaže mi možemo vama ujednačiti doprinos tj. naknadu za razvoj kako mi smatramo da treba biti. postavlja se pitanje gdje mi idemo na takav način. I ostao članak 58.a u tom zakonu, nitko ga neće promijeniti. Danas ovo tumačenje ovakvo kakvo je, zaista tko uopće može stati u obranu te lokalne samouprave, nitko. To je jednostavno tako. Ako vlast tj. Vlada hoće vi nešto možete ili ne možete. Što se tiče Zakona o brdsko-planinskom području, ja to stalno pitam nekoga, pitam i ministra regionalnog razvoja. Oni kažu ne, nećemo ukinuti. Jer ti zakoni i brdsko-planinski i PPDS i otoci nisu se usklađivali sa pravnom stečevinom Europske unije, oni nama ne brane posebne mjere pomoći potpomognutim područjima. A svođenje to na Zakon o regionalnom razvoju to je samo … nekakve infrastrukture pa vi sada radi indeksa razvijenosti možete dobiti 5, 10 ili 30 ili 100% nekih sredstava, je zapravo nepoznavanje materijala ili materije. Pa ti zakoni, pogotovo brdsko-planinska područja pa oni daju određene olakšice svakom stanovniku, općini, gradu koji država može dati, nitko im to ne brani, kao i na PPDS-u, na otocima. Uopće ne dolazi u pitanje da ukinu Zakon o otocima pa se postavlja pitanje zašto bi ukinuli Zakon o brdsko-planinskom području. Ali to svi nešto pričaju tiho, nitko neće reći glasno, zašto, jer idemo na izbore. Pa recite vi sada Gorskom Kotaru da ćete to ukinuti evo. Ako je to istina onda znamo kakva će bit kampanja,

Trebamo poštivat zakon koji je na snazi i tamo je vrlo jasan kriterij, to je broj stanovnika po km2, to nije to nije broj noćenja, to nije broj ispijenih kava tamo na vinodolskoj rivi, to nije kupovina u onom trgovačkom centru, to nije skakanje sa onim kad te zavežu za noge pa puste dole, meni se to baš i neda. Nego je to broj stanovnika, to nije lupanje po glavi, a očigledno netko želi lupati po glavi.

koji možda ja povezujem kad idem tamo ili šaran ili kulen slavonski na sitno. To je broj stanovnika, stanovnika, itd., itd. Ali mi imamo sad tu i pravnike koji kažu ne, ne, mišljenje Vlade je iznad zakona. Dakle mišljenje mog partijskog šefa je važnije od zakona. Drug Zoki je rekao ne može i ne može i sad vi da znate vodit kampanju vi bi to rekli građanima Vinodolskog, drug Zoki ne da. Ne ja, ja se zalažem za poštivanje zakona, pa čak i ovog Poslovnika koji nije objavljen u Narodnim novinama, ali o tom potom. Zaključujem raspravu. O prijedlogu zakona glasat ćemo naknadno. Sutra ćemo u 9,30 početi sa raspravom o Prijedlogu strategije razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine. Hvala lijepa.